Уважаеми колеги, моля заемете местата си в залата – броят на народните представители не е достатъчен, за да продължим работата.

По § 51 има предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 57: „§ 57.

Благодаря. Параграф 51 по вносител – изказвания? Няма желаещи за изказвания. Процедура – заповядайте, господин Благодаря Ви, господин Гуджеров. Аз също имах намерение да поискам след първото гласуване.

Благодаря, уважаеми народни представители, които бяхте тук. Няма кворум. Следващото редовно заседание е утре, сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.